osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 96 narodnih poslanika.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 126 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: prof. dr Milorad Mijatović, Nenad Konstantinović i prof. dr Vladimir Marinković.Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine i, izuzetno, za ponedeljak, dakle, mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata iz predloženog dnevnog reda sednice.Dostavljen vam je Zapisnik Četvrte posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedene sednice.Takođe, obaveštavam vas da je proverom u Službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da u tom odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na zapisnik.Stavljam zapisnik.Stavljam na glasanje Zapisnik Četvrte posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 5. decembra 2016.

sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda.Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda i o predlozima za spajanje rasprave.Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija u Centralnoj kancelariji Projekta trans-evropske železnice.Stavljam na glasanje ovaj

je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog zakona o upravljanju aerodromima, koji je podnela Narodnoj skupštini 6. decembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

– 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo šest narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, koji je podnela Narodnoj skupštini 6. decembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje

za – 127, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo pet narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno- privatnom partnerstvu i koncesijama.Stavljam na glasanje ovaj

je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnela Narodnoj skupštini 6. decembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

– 126, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, koji je podnela Narodnoj skupštini 6. decembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 6. decembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podneo Narodnoj skupštini 6. decembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Predsednica Narodne Skupštine Maja Gojković, predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela Narodnoj skupštini 7. decembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Predsednica Narodne Skupštine Maja Gojković, predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela Narodnoj skupštini 7. decembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red – Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog sud u Loznici, koji je podneo Narodnoj skupštini 7. decembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje:

ili fašističkih organizacija i udruženje i zabranu upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja, koje je podnela Narodnoj skupštini 25. oktobra 2016. godine.Da li narodni poslanik Marinika Tepić želi reč?Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić. Zahvaljujem predsedavajući.Evo, već u više navrata pokušavam da skrenem pažnju koleginicama i kolegama narodnim poslanicima da uvrstimo u dnevni red ovaj predlog i ovu inicijativu kako bi u ovom zakonu bila zapravo prepoznata LGBT populacija, odnosno, u poslednje vreme kakva je tendencija LGBT populacija, jer je ovo praktično jedini propis koji se tiče i nje, a ne prepoznaje je u svoj ključnom članu 5. gde su ciljne grupe stanovništva po različitim osnovama pretpostavljene kao ciljne grupe nad kojim se isticanjem simbola i održavanje fašističkih i neonacističkih manifestacija, zapravo, prema njima je usvojena ta ključna mržnja i sve ono što podrazumeva fašizam i neonacizam.Naime, član 5. prepoznaje narodne nacionalne manjine, crkve i verske zajednice, a inače smo svi svedoci, naročito u bliskoj prošlosti da između isticanja simbola propagira zapravo, kao reč sam i govori, simbol fašističke i neonacističke propagande, gde je jako mala između promocije fašizma i neonacizma i onoga kada se neko usudi, i sebi dozvoli da kao fašista i neonacista uzme zakon u svoje ruke, kada vrlo često ili gotovo uvek stradaju i pripadnici LGBT populacije.Stoga smatram da bi ovu temu trebalo bar otvoriti, ako ne i usvojiti ovu zakonsku intervenciju, naročito imajući u vidu da su brojne deklaracije ratifikovane i u ovoj Narodnoj skupštini išle u prilog posebnog tretmana i uzimanja u obzir LGBT populacije.Mi smo se obavezali, zajedno dva odbora, Odbor za evropske integracije, Odbor za ljudska prava, da u skorije vreme poradimo i na pripremi deklaracije protiv homofobije koja bi trebala da se nađe pred narodnim poslanicima. Stoga smatram da je jedini razborit način da i u ovom zakonskom aktu LGBT zajednica bude prepoznata kao rizična grupa nad kojom, naročito vrše nasilje fašisti, neonacisti i da je, kao što sam i rekla toliko mala granica između paradiranja fašizmom i primenom sile i mržnje koja se svakako slama i nad njihovim leđima i nad njihovim glavama.Stoga, apelujem na kolega da uzmu ovo u obzir i da bar otvorimo raspravu, a u nadu da će se tokom rasprave steći uslovi da se član 5. ovog zakona promeni tako što će pored narodan nacionalnih manjina, crkava i verskih zajednica i ova populacija biti prepoznata kao potencijalna žrtva fašista i neonacista. Zahvaljujem. na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: – 17, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatuje da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Goran Ješić je na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podneo Narodnoj skupštini 14. oktobra 2016.

predlog.Narodni poslanik Marinika Tepić na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o igrama na sreću, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. oktobra 2016. godine.Da li narodni poslanik Marinika Tepić želi reč?Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić. Zahvaljujem predsedavajući.Moj predlog da se izvrše izmene u okviru Zakona o igrama na sreću idu u korist toga da se sredstva koja su se do sada namenjivala za lečenje i istraživanje retkih bolesti povećavaju i to gotovo četvorostrukom iznosu u odnosu na dosadašnji priliv po osnovu igara na sreću.Naime, aktuelni Zakon o igrama na sreću pretpostavlja da se 60% prihoda po ovom osnovu, dakle, od kladionica, poker aparata i tako dalje, sliva direktno u budžet centralni Republike Srbije, a 40% od ovih prihoda se namenjuje u pet kategorija, Crveni krst, za lokalne samouprave, omladinu, sport i između ostalog za istraživanje i lečenje retkih bolesti.U toj raspodeli u odnosu na 40% prihoda od igara na sreću, za istraživanje i lečenje retkih bolesti bio je predviđen procenat od 5%, što ja smatram da je nedopustivo malo i predlažem da se preraspodelom po ovim pozicijama za budžetski fond, namenski Fond za istraživanje i lečenje retkih bolesti taj procenat sa 5% poveća na 25%, kako ne bismo bili u situaciji da i dalje intenzivno pomažemo, naročito deci, lečenje putem SMS poruka, humanitarnih koncerata itd, gde ja naravno podržavam svaku humanitarnu aktivnost osvešćenih građana, ali smatram da zakonsko rešenje, ako već postoji, treba ga podupreti.Mi smo tokom rasprave o budžetu od ministra zdravlja protekle nedelje čuli da je protekle godine 260 i nešto miliona bilo neophodno po zahtevima za istraživanje i lečenje retkih bolesti van Srbije, dakle koji se ne mogu lečiti ovde, ali postoji mogućnost van Republike Srbije. Međutim, iz njegovog izlaganja sam shvatila da nedovoljan broj zainteresovanih ljudi i pacijenata naročito zna uopšte za funkcionisanje ovog budžetskog fonda, koji je uspostavljen 2013. godine.Ovom intervencijom, na moj predlog, i takođe molim sve poslanike da uzmu u obzir i da glasaju da se ova izmena zakona stavi na dnevni red, ovaj budžetski Fond za istraživanje i lečenje retkih bolesti van Republike Srbije, bi bio udvostručen. Dakle, sa sadašnjih 200 miliona, on bi iznosio gotovo 400 miliona, što mislim da je neophodno ne samo za izvršenje izvršenje namene ovih budžetskih sredstava, već u prvom redu da se građanstvo i pacijenti informišu valjano za postojanje uopšte ovog budžetskog fonda, a ne da čujemo, kao što smo čuli od ministra zdravlja, da većina građana uopšte ne zna da on postoji. Zahvaljujem. (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje

16. septembra 2016. godine.Da li poslanik Nenad Konstantinović želi reč? (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik Nenad Konstantinović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

Predlog.Narodni poslanik Nenad Konstantinović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima.Da li neko želi reč? (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik Nenad Konstantinović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Da li neko želi reč? (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj

Đurišiću.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje

Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje:

li narodni poslanik Marinika Tepić želi reč? (Ne.)Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić. **Marinika Tepić** Zahvaljujem.Dva su razloga zbog kojih sam podnela inicijativu da se Krivični zakonik menja, sa ovim mojim obrazloženjem, a to je da nedavno usvojene izmene Krivičnog zakonika stupaju na snagu tek u julu naredne godine, a u međuvremenu je uvedeno novo krivično delo javnog odobravanja, odnosno negiranja genocida, za koji smo mi iz LSV smatrali da je taj član nepotpun, odnosno oštećen time što se negiranje genocida ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti svodi i uzimaju se u obzir samo pravosnažne presude sudova u Srbiji i Međunarodnog krivičnog suda.Tada smo podneli amandman kojim smo dopunili ovo novo krivično delo, uvrštavajući u njega i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, poznatiji kao Haški sud, i Međunarodni sud pravde, poznatiji kao Svetski sud, zbog toga što smo smatrali da ako se već napravio iskorak u uvažavanju i tretiranju međunarodnih sudova, onda u ovom krivičnom delu treba da se nađu svi međunarodni sudovi koji se bave problematikom genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti.Ministarka pravde je odbacujući ovaj amandman tada rekla da nije mogla da predloži i Haški sud i Međunarodni sud pravde stoga što se radi o ad hok sudovima, što apsolutno ne stoji, jer se oni razlikuju u odnosu na trajne sudove samo po svom trajanju. Dakle, oročeno im je vreme trajanja, ali su pravosnažne presude svih tih sudova jednako važne.Naravno, u zvaničnom odbijanju ona to nije navela, međutim Odbor za ustavna pitanja je odbacio ovaj moj amandman i to je drugi razlog zašto sam podnela ovu inicijativu. Bila sam obmanuta dok je trajala rasprava u pojedinostima, a kada mi nije dozvoljeno da obrazložim ovaj svoj amandman sa uvažavanjem dva suda, koje smo mi kao ligaši tražili da se nađu u ovom članu.Obrazloženje je bilo da je taj amandman bio protivustavan. Ispostavilo se da nije protivustavan, da je obrazloženje Odbora bilo da je nepotpun, što takođe ne stoji i ovaj politički manevar sam ja razumela kao instrument da se uopšte ne bi govorilo o Haškom sudu i Međunarodnom sudu pravde koji takođe treba kroz krivično delo negiranja genocida da budu, odnosno njihove pravosnažne presude, uzete u obzir. preduzela inicijativu da na ovaj način sama intervenišem i predložim izmenu Krivičnog zakonika time što ću prepoznati novo krivično delo genocida, ali tako da se i Haški sud prepozna i Međunarodni sud pravde kroz ovo novo krivično delo. Hvala. (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje

Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Da li narodni poslanik Zdravko Stanković, želi reč? (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik Zdravko Stanković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o udžbenicima, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Da li narodni poslanik Zdravko Stanković, želi reč? (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj

Izmenu Zakona o finansiranju jedinica lokalne samouprave takođe predlažem u nekoliko navrata i takođe kao i u prethodnim slučajevima apelujem na kolege poslanice i poslanike da obrate pažnju zbog čega to zapravo radim, smatram da je nedavna izmena ovog zakona, kada su naše opštine i gradovi uskraćeni u izvesnoj meri za najsigurniji prihod, a to je deo prihoda od poreza na zarade, došli u nezavidnu situaciju idući u susret novoj budžetskoj godini. Ono što imamo kao pojavni fenomen jeste da su opštine i gradovi masovno počeli da se zadužuju da bi izneli teret izvornih ovlašćenja i nadležnosti koje zapravo imaju, kao što su održavanje i krečenje održavanje i krečenje ambulanti, osnovni škola, popločavanje ulica, što im zapravo jeste izvorna nadležnost, ali oduzimajući deo sredstava po nedavno izmenjenom Zakonu o finansiranju lokalne samouprave i budući oštećeni u svojim budžetima za ovaj deo prihoda, oni su se našli u situaciji da počinju da se zadužuju kreditima pod komercijalnim uslovima, tako da ne mogu svoje izvorne nadležnosti da privedu kraju.Reći ću samo primer. Moje Pančevo se zadužilo za iznos od gotovo petine svog matičnog budžeta, gotovo za milijardu dinara. Zrenjanin se zadužio za više od 700 miliona dinara. Niš se zadužio za više od dve milijarde dinara. Smatram da je to prelivanje apsolutno neopravdano zato što se ne zadužuju biološki svet, drveće, automobili, već se zadužuju isti ti građani naših opština i gradova, a krediti će doći svakako pod komercijalnim uslovima na žestoku naplatu, kako vidimo, u još oslabljenijim uslovima budžetskim u odnosu na ono što im predstoji.Apelovala sam i na ministarku Brnabić kada smo o tome diskutovale da je zapravo trebalo prvo izmeniti osnovni sistemski Zakon o lokalnoj samoupravi, da se smanje nadležnosti opštinama i gradovima, tako što bi se uveo politipski sistem, dakle odredio bi se niz nužnih nadležnosti, odredio bi se obim fakultativnih nadležnosti koje bi eventualno neke opštine i gradovi mogli da ispunjavaju i u odnosu na to da povećaju sredstva, a ne da se ide ovim obrnutim sistemom, da se prvo menja prateći zakon, Zakon o finansiranju, a da se osnovni zakon ne menja. Dakle, naš je predlog da se ovom izmenom zakona vratimo na pređašnje stanje od pre dva meseca, da se prvo zatim menja Zakon o lokalnoj samoupravi, a tek na osnovu izmenjenih nadležnosti da se menja i prateći Zakon o finansiranju istih tih opština i gradova. To bi onda zaista imalo smisla. Hvala.

koji je podneo Narodnoj skupštini 16. avgusta 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. **Zoran Živković** Hvala lepo.To je drugi put podneto 16. avgusta, a prvi put pre više od godinu i po dana. Već više puta ponavljani razlozi, ali mislim da nikada nije zlo da se još jednom ponove, pošto su razlozi veliki. Kao što zna srpska javnost i kolege poslanici, u Srbiji je u poslednjih nekoliko godina došlo do erupcije lažnih doktorata, diploma, mnogi nosioci najviših funkcija aktuelne vlasti imaju fotokopirane diplome koje nemaju nikakvo uporište osim toga da se hartija proizvodi od drveta i celuloze, pa i na njoj može da se štampa svašta. To nije samo u slučaju predsednika države, u slučaju ministra unutrašnjih poslova, u slučaju gradonačelnik Beograda, nego je to jedna velika poplava takvih kvazi dokumenata, kvazi zvanja, to nije na korist nikome, niti na korist vladajuće stranke. Predsednik vladajuće stranke se hvali da je student istorije generacije ili prvi put u istoriji ili tako nešto. Mislim da je to loša senka i na stranku koja pretenduje da bude napredna u našem društvu.Zato je predložena ova izmena zakona koja glasi da se u članu 4. posle tačke 1. doda tačka 1a koja glasi – Akademska čestitost, a drugi član kaže da se posle član 5. dodaje naziv člana i član 5a koji glasi – Akademska čestitost. Član 5a – Akademska čestitost se zasniva na samostalnoj izradi pisanih radova, kao i na striktnom poštovanju tuđih autorskih prava.To naravno treba da bude potpuno logično i nikome normalnom, zdravom, poštenom, odgovornom ne treba da padne na pamet da na bilo koji način povredi tuđu svojinu, ali to se dešava i zato je neophodno da i u ovom zakonu postoji eksplicitna norma koja ukazuje na to da je ovo kriminal.U odgovoru koji sam dobio od Vlade 29. septembra ove godine kaže – mišljenje, ne prihvata se Predlog zakona u načelu, s obzirom na činjenicu da je u Predlogu zakona principa akademske čestitosti definisan samo u odnosu na pisane radove, uvođenje akademske čestitosti kao novog principa principa visokog obrazovanja ne može se prihvatiti na način kao što je to dato u Predlogu zakona.Znači, naravno u pisanoj formi. Bilo bi jako interesantno da davalac mišljenja, a ovde piše predsednik Vlade Aleksandar Vučić, da mi objasni koje su to druge forme. Da li bi recimo u crtanoj formi bilo moguće sprečiti plagijate i time očuvati akademsku čestitost, ili se tu misli možda na doktorske radove koji se rade od plastelina.

I ovaj Predlog rezolucije je podnet mnogo ranije nego 16. avgusta, 16. avgusta je obnovljen predlog. Ponovio sam već, mislim, deset puta, ali nije zgoreg i ovo je tema koju treba stalno ponavljati. Niko na svetu ne može da bude srećan i zadovoljan, ako je neka sila, neka vlast, a možda i neka nacija imala genocidne namere prema nekom drugom. Mislim da to na terenu Balkana ne treba ponavljati mnogo. Ovde su takve namere bile vrlo česte, i neke od njih su ostvarene, i to je nešto što ne sme da ostane u onom tamnom delu istorije, nerasvetljeno, bez toga da se sazna ko je kreirao takve ideje, ko ih je realizovao, ko je doprineo da se one aktiviraju i izvrše, ko je pomagao u svemu tome i ko je učinio to da se takve ideje i ta njihova realizacija prikriju.Naravno to nije samo problem Balkana, to je problem moderne istorije. I zato je važno da parlament Republike Srbije, kao što su to već uradili parlamenti Ruske Federacije, Grčke, Belgije, Francuske, Kanade, Kipra, Italije, Švajcarske, Argentine, Urugvaja, Švedske, Libana, Kalifornije, nekih drugih država SAD, donese jednu rezoluciju kojom će biti osuđen genocid koji je pre 100 i nešto godina izvršen prema Jermenima od strane Otamanskog carstva. Time bismo pokazali da, naravno osim senzibilnosti koje imamo prema genocidu koji je učinjen prema srpskom narodu modernoj istoriji, prema genocidima koji su vršeni prema drugim narodima u našem okruženju, da imamo takav isti odnos i prema jednom narodu koji ni na koji način nije zaslužio da mu se desi, to što mu se desilo. Uvek ponavljam, ponoviću i sada to nema nikakve veze sa aktuelnom politikom Republike Turske. Danas to ima veze sa događajima koji su obeležili istoriju.Mislim da, i kao pripadnici srpskog naroda mi koji to jesmo u Srbiji, ali da svi građani Srbije, bez obzira na veru i naciju, imaju interes da se osudi ovaj genocid, a pošto su ovde predstavnici svih građana Srbije, pozivam vas da učinimo to što je naša obaveza, i da time pokažemo da ovaj

predlog.Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o planiranju i uređenju prostora i nasilja, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. avgusta 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. I ovaj zakon je prvi put predložen 2015. godine, negde maja meseca, sa idejom da se uredi oblast izgradnje, planiranja i uređenja prostora, da se obnovi važenje, odnosno da se u jednom inoviranom obliku aktivira zakon koji je 2003. godine donet, ali obešću, jednim

bespravno podignutih objekata. Taj zakon iz 2003. godine, kao i ovaj zakon koji se predlaže 2015. i 2016. godine, je imao dobru nameru i dobre argumente u sebi da može da spreči dalje divljanje divlje gradnje.Divlja gradnja je neprevodiv pojam na bilo koji strani jezik. Kada pričate sa nekim Nemcem, Francuzom, Britancem, i kada mu kažete divlja gradnja i pokušate da to prevedete na njihove jezike, to je neprevodivo. Tako da je krajnje vreme da se to izmeni i da mi najzad dobijemo ponovo jedan dobar zakon koji će se primenjivati. Šta smo imali pre neko vreme? Dobili smo Zakon o ozakonjenju koji je trebalo da nam reši ove probleme, da se ozakoni sve što može da se i da se time stvore uslovi za dalji napredak Srbije, ali pre svega kroz sprečavanje dalje divlje gradnje. Taj zakon smo doneli, do kraja novembra su trebali da budu popisani svi objekti koji treba da ozakonjeni, nije urađeno ni 10% tog posla. To je igranje sa zakonom. Imamo i dan danas masu objekata koji nisu legalizovani, a koji su očigledno izgrađeni tamo gde je to apsolutno zabranjeno. Da ne pominjem više nikad, više nikad neću da ponovim danas to, da predsednik države ima jednu ili dve vikendice koje su nelegalno izgrađene, da je on svuda po Srbiji masu objekata koji su potpuno nelegalni, a njihovi investitori su danas i i juče bili veliki kontributori i sponzori vladajućih stranaka, pa su zbog toga dobili to što su dobili. Da je Beograd na vodi jedno od najvećih nelegalnih gradilišta u istoriji čovečanstva, mislim da je za piramide u Egiptu bilo više dokumentacije potrebne za to, nego za ovo što imamo u Beogradu na vodi i to mora da bude prekinuto.(Vladimir Đukanović,s (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje

Šta je cilj? Cilj je da se spreči nejednakost učesnika u političkom procesu u afirmisanju, u reklamiranju, u upoznavanju javnosti sa svojim idejama, stavovima, kandidatima izbornog procesa. Uvek je bilo, i to nažalost ne možemo sada da promenimo, ali možemo da nešto učinimo za budućnost, da vladajuće stranke, i pre tri godine, i pre pet godina, i pre sedam godina, imaju nekoliko desetina puta više para za svoje kampanje. Pre svega, za elektronske medije. To su desetine i desetine miliona evra ili milijarde dinara, šta je kome draže.Taj novac je potreban Srbiji, ne za besmislene estetski, politički, moralne, ili bilo kako drugačije neprihvatljive reklame, taj novac je potreban za lečenje dece, taj novac je potreban za lečenje teških bolesti. Taj novac je potreban za to da u školama, ako nemamo savremen nastavni program, bar imamo ove toalete koje je obećao predsednik Vlade, veliki putnik po javnim toaletima po Srbiji, a i to nije uradio i taj novac mora da bude iskorišćen na bolji način.Ja predlažem da budu zabranjene komercijalne reklame političkih stranaka i drugih učesnika u izborima. Narod Srbije, građani Srbije, birači imaju potpuno pravo da budu informisani do detalja o političkim programima stranaka koje učestvuju na izborima, ali to ne mora da se uradi bacanjem narodnih para, nego time što će elektronski mediji da otvore duel emisije kandidata, gde će se videti, vrlo jednostavno, ko šta zastupa, koji stav, ko je ubedljiv, i da to bude način da građani odlučuju o tome za koga će glasati kada budu izbori raspisani. Da pisani mediji takođe kroz kroz svoj način informisanja daju ravnopravni prostor svim kandidatima.Ovako kandidati iz opozicije mogu da se pojave u medijima samo kao optuženi, osumnjičeni, napljuvani i demonizovani, a kandidati vlasti svojim lažima, svojim prevarama o narodnom trošku imaju apsolutno… **Veroljub

Traži se da posle člana 49. doda se član 49a. koji glasi: „ zabranjeno je iznajmljivanje termina u svim elektronskim medijima koji se emituju na teritoriji Republike Srbije podnosiocima izbornih lista za prenošenje predizbornih skupova, političkih poruka i reklama“.Kao što sam već malopre negde blizu 100 miliona evra se u godini kada su opšti izbori, kada su izbori na svim nivoima, to znači maksimalna cifra, ali ni minimalna nije mnogo manja, se potroši na to da se razni spasioci, čudotvorci, privi put u istoriji, ljubi ga majka, najbolji studenti, i svi drugi koji se predstavljaju kao političari, troše narodne pare na način što zagađuju medijski prostor svojim nekulturnim, prizemnim, estetskim, moralno neprihvatljivim porukama.Takvih ima koliko god hoćete. Neki su kažnjeni od Boga zbog toga, pa im i ja ne mogu pomoći, ali zbog građana Srbije koji su potpuno nevini u celoj toj situaciji, ja apelujem na kolege da glasamo, i na koleginice, naravno, pre svega, da svojim glasanjem sprečimo dalje bacanje para, da novac koji se troši za ove namene bude usmeren za lečenje dece. Da ne lečimo decu SMS porukama, nego da ih lečimo na način koji pripada 21. veku. Da zaštitimo tu istu decu od šunda, od bizarnosti, od laži koje se emituju kroz sve te reklame, da ih zaštitimo od toga da se isti likovi pojavljuju, pre izvesnog vremena sa idejom da ubiju 100 nekih za jednog nekog, a danas mi pričaju o Evropi, da budemo zaštićeni od svega onoga što nosi ta pošta.Postoji način, a to je, u Srbiji ima dovoljno televizija koje mogu u izborno vreme, mesec dana do izbora da organizuju okrugle stolove, duel emisije, bilo šta slično što ima veze sa tim, da to pomogne i najglupljim ljudima u Srbiji, da shvate šta koja politička stranka nudi, i time sprečimo verovatno i da nam se u parlamentu pojavljuju osobe koje ne zaslužuju da prođu ispred ove zgrade, a kamo li da budu predstavnici naroda. Mislim da imam podršku i većine koleginica i kolega iz vladajućih stranaka, ja očekujem da sada uvrstimo to u dnevni red.

sam smo dužan gospodine Živkoviću da…Staviću na glasanje. Samo vas molim da građane Srbije ne nazivate glupima.(Zoran

predlog.Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopuni Zakona o Vladi, koji je podneo Narodnoj skupštini 25. jula 2016. godine.Da li narodni poslanik Zoran Živkovići želi reč?Izvolite. Da se u Zakonu o Vladi naziv iznad člana i član 11. menjaju i da glase:“zdravstvena sposobnost, nespojivost i sukob interesa.“ I da član 11. glasi – Pre izbora Vlade, svaki predloženi član Vlade mora Narodnoj skupštini da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Član Vlade ne može biti na drugoj javnoj funkciji u državnom organu, organu AP, opštine, grada, Grada Beograda niti vršiti delatnost koja po zakonu je nespojiva sa dužnošću članova vlade niti stvoriti mogućnost sukoba javnog i privatno interesa. Član vlade dužan je da se u svemu povinuje propisima kojima se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija.Ponavljao sam više puta, nije mi teško za dobro Srbije da to učinim još jednom, da bi potpuno bilo logično da ako ljudi koji se zapošljavaju na telefonskim centralama, ili koji se zapošljavaju kao portiri, ili kao kafe kuvarice moraju da donesu lekarsko uverenje o tome da mogu da budu zaposleni u državnim organima, da to donesu i prezentiraju i kandidati za ministre pre izbora.Postoje relevantne institucije koje to mogu da urade. Postoji u našoj modernoj istoriji jedan primer da je to urađeno, to je prva demokratska Vlada Zorana Đinđića, gde su svi kandidati prvo išli na VMA da im se utvrdi radna sposobnost u fiziološkom i psihološkom i psihijatrijskom smislu. Svi su prošli. Ta Vlada je bila dobra u to vreme nije bilo kriminalnih privatizacija. Borba protiv kriminala je bila uspešna i konačna. U to vreme je evro bio 67,1 dinar, u to vreme je bilo zaposlenih 300 hiljada ljudi više nego danas. To su očigledni efekti.Ovako, ako nemamo tu mogućnost, svašta može da nam se desi. Može da nam se desi, da recimo, imate najvišeg predstavnika vlasti u Srbiji koji vam kaže da Srbija, u Švajcarskoj to kaže, nije ratovala 17 godina i da je to naš rekord. Ja koliko znam Srbija nije ratovala od 1945. do 1990. godine, a i to 1990. godine je bilo da li smo ratovali, da li nismo ratovali. U svakom slučaju smo gubili.Može da vam se desi da na najvišim funkcijama imamo ljude koji su nekada branili Srbe i tamo gde su oni branili Srbe, Srba više nema, niti ima bilo kakve šanse da se ponovo pojave. Zato je vrlo važno da se izvrši pregled. Naravno, to važi za buduće vlade. Evo, biće izbori u aprilu ove godine, pa dajte da pre toga usvojimo zakon i stvorimo uslove za zdravu glavu. na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatuje da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Zoran Živković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike, koji je podneo Narodnoj skupštini 1. novembra 2016. godine.Reč

Zato je potpuno logično da kada kandidati za ministre moraju da, u stvari ne moraju, nego trebaju da obave lekarski pregled i da dobiju uverenje da su sposobni za tu službu, naravno da je to neophodno i za kandidate za predsednika države.Pravo je vreme, zadnji je čas, priča se o raznim kandidatima, još uvek, naravno, nismo ušli u onaj formalni deo kandidature, izbori nisu raspisani, tako da je pravo vreme da sada donesemo zakon i da imamo sledeći put kada biramo predsednika da budemo sigurni da je to čovek sposoban za rad u državnim organima.Ovde piše da član 1. bude da se u članu 11. stav 3. posle tačke 2) doda tačka 2a) koja glasi – lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. To je nešto što je potpuno prirodno i normalno. Time možemo da se zaštitimo od toga da, recimo, ne dao Bog da nam se to desi, imamo predsednika države sa lažnom diplomom, ili ne dao Bog da imamo predsednika države kome se priviđaju žuti ljudi, ili da imamo predsednika države koji spaja dva rečna sliva, dunavski i egejski sa kanalom, to više ne može da se ponovi, Dunav-Vardar-Egej.Znači, sve su to preventivne mere da mi imao jedno normalno stanje, jedno normalno ponašanje, gde ćemo imati predsednika koji će raditi svoj posao, gde ćemo imati predsednika koji će se boriti za zaštitu prava, koji će se boriti za primenu zakona, koji će se boriti za primenu svih međunarodno dostignutih standarda iz oblasti ljudskih prava, poštovanje zakona i svega drugoga. Dakle, da dobijemo predsednika koji će praktično biti Ombudsman plus. Znači, ne samo formalno, nego i politički da imamo čoveka koji će biti pravi predstavnik suvereniteta građana Srbije i države Srbije, i kada Srbije, i kada ga pošaljemo negde u posetu, kada nam dođe neko, da se ne plašimo šta ćemo sada da čujemo, da li će se pojave neki zeleni ljudi ili neki ljubičasti, neki pink, to je sve sada velika opasnost.Da bismo sprečili tu opasnost, ja vas pozivam, drage koleginice i kolege, da glasate za ovaj predlog zakona. U vašim očima ja vidim odobravanje,

za – 17 narodnih poslanika, protiv – dva, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o dopunama Zakona o radu, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2016. godine.Da

koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje za – pet narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u bespravnom rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanju činjenica o odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje

predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podneo Narodnoj skupštini 17. novembra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

Hvala.Nadam se da će poslanici vladajuće većine saslušati predložene izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti bez obzira ko predlaže ovaj zakon. Mislimo da je ovaj zakon neophodan u stanju u kakvom se naša zemlja nalazi u ovom trenutku.Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 8. Demokratska stranka predlaže tri konkretne mere. Demokratska stranka predlaže da se svim učenicima čiji roditelji ne rade i čiji se roditelji nalaze u evidenciji Centra za socijalni rad, u bilo kojoj opštini u Srbiji, obezbede besplatni udžbenici, da se svim učenicima obezbedi besplatan prevoz od kuće do škole i da se svim učenicima obezbedi besplatna užina.Nažalost, oko 50.000 dece, koja su obuhvaćena osnovnim i srednjim obrazovanjem, je danas, u 2016. godini, gladno. Mi to ne smemo dopustiti, pogotovo kada znamo da se sa druge strane kriminalci, poput Zvonka Veselinovića, svakog dana bogate

dečaka iz Mola koji je sebi oduzeo život zbog teške materijalne i finansijske situacije u kojoj su se on i njegova porodica nalazili. Ta isti dečak je napustio treću godinu srednje škole u Bečeju, zbog toga što nije mogao sebi da obezbedi prevoz od kuće do škole. Zbog toga DS predlaže ove izmene i dopune zakona, da se svim učenicima čiji roditelji ne rade obezbedi besplatan prevoz od kuće do škole, da se svim učenicima čiji roditelji ne rade obezbedi besplatna užina i da se svim učenicima čiji roditelji ne rade obezbede besplatni

se da vam je bar ovo interesantno, da nažalost 30% mladih bračnih parova koji su mlađi od 40 godina imaju problem da postanu roditelji i moramo se ovim problemom pozabaviti na jedan ozbiljan i odgovoran način, a ne na način na kakav to radi SNS.Srbija, jeste lider u regionu, ali je Srbija, nažalost, lider u regionu samo po riziku od siromaštva. Mi možemo graditi mostove, možemo graditi fabrike, ali ne smemo dozvoliti da nam deca budu gladna. **Veroljub Arsić** Stavljam na glasanje ovaj

Hvala, predsedavajući.Ne znam koji put više predlažem ovaj zakon. Zaista mi je neprihvatljivo da nijednu izmenu i dopunu zakona od strane Demokratske stranke, a ima ih oko 20-ak, vladajuća većina ne želi da predloži, ne želi da ih stavi na dnevni red uopšte, kako bismo o tim izmenama i dopunama zakona i razgovarali.Dame i gospodo, Demokratskoj stranci je život na prvom mestu i zato DS predlaže izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je sadržan u članu 97. tačka 3. Ustava Republike Srbije. Demokratska stranka predlaže da se svim lokalnim samoupravama direktno, tj. građanima Republike Srbije indirektno, povećaju transferi za pet milijardi, upravo za onoliko koliko ste vi iz SNS, pre samo mesec dana, nakaradnim jednim zakonom, zakonom koji uništava lokalne samouprave, zakonom koji uništava sve opštine i gradove, ali, nažalost, zakonom protiv kojeg ne smeju da se bore ni gradonačelnici iz SNS, zato što nisu dobili zvonce kojim vi ovde obaveštavate vladajuću većinu kako da glasa.Pošto

imati političku, administrativnu i finansijsku nezavisnost. Nažalost, u Srbiji opštine nemaju ni administrativnu nezavisnost, a kamoli finansijsku nezavisnost. Da vidimo kako je to takođe u državama EU, gde polovina budžetskih sredstava pripada centralnom nivou vlasti, a druga polovina budžetskih sredstava pripada lokalnim samoupravama, tj. opštinama i gradovima.Nažalost, danas u Srbiji samo 9,8% ukupnih budžetskih sredstava pripada opštinama i gradovima tj. građanima, a sav ostali novac pripada centralnom nivou vlasti. Mi smo jedna od najcentralizovanijih što je zaista pogubno. Od 2012. godine je štetočinska i korumpirana vlast SNS lokalnim samoupravama, tj. opštinama i gradovima, oduzela preko 50 milijardi dinara. Vi oduzmete lokalnim samoupravama, oduzmete doktorima, oduzmete profesorima, oduzmete poljoprivrednicima i date Aleksandru Vučiću i najgoroj Vladi u istoriji Srbije, kako bi ona prikazala nekakav lažan suficit.Možemo mi da gradimo mostove, možemo da gradimo puteve, ali ne smemo da oduzmemo građanima pravo na život tamo gde su rođeni, pogotovo onim lokalnim samoupravama koje su devastirane, a vidimo da ste od svih lokalnih samouprava napravili devastirane…

Hvala, uvaženi predsedavajući.Demokratska stranka, izmene i dopune Zakona o policiji ne predlaže zbog sebe, već DS to predlaže zbog svih ljudi koji su zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova i zato što nam je život na prvom mestu. Tako ste se smejali pre dva meseca kada smo razgovarali ovde o učešću naše vojske u multinacionalnim operacijama, kada je DS govorila kako je loše stanje materijalno i u policiji u vojsci, bilo je smeha kao i sada, ali vidimo da danas nažalost u Srbiji u 2016. godini protestuju na ulicama i policajci protestuju na ulicama i vojnici, a to je ne iz nekog tamo razloga skrivenog, kako vi govorite, već zato što izuzetno teško žive i prosto ne mogu da prehrane sebe i svoju

obezbeđuju nas i našu državu iznosi sramnih 150 dinara. Za tih 150 dinara pripadnik policije može da kupi kiflu, i to praznu, i čašu su ključne tačke u izmenama i dopunama Zakona o policiji. Prva tačka je da Ministarstvo mora da odredi potrebe sistema koje su potrebne za prijem

između onog broja učenika koji se prima na Policijsku akademiju i onog broja koji će biti potreban za prijem u stalni radni odnos. Tražimo, naravno, da se svi učenici koji su sposobni, kadri i obrazovani, koji završe Policijsku akademiju, automatski po završetku prime u radni odnos, a ne da danas u policiji imamo takvu situaciju da nekakva Dijana Hrkalović postrojava specijalne antiterorističke jedinice i našu policiju, a ta gospođa, uz svo uvažavanje, nije prošla pored policijske stanice, sem što je prijateljica sa Nebojšom Stefanovićem i član SNS nema nikakve druge kvalifikacije.Druga izmena je da se odredbom člana 172. Zakona o policiji ruši prezumpcija nevinosti, te predlažemo njeno brisanje. To se kosi sa našim Ustavom. Danas i neki Martinović može da napiše krivičnu prijavu protiv nekog policajca i taj policajac automatski biva udaljen sa posla, znači, ruši se prezumpcija nevinosti. Predlažemo brisanje člana

predlog.Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. septembra 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov.

Taj rok proističe iz presude iz 2013. godine koju je naša sugrađanka dobila na Evropskom sudu za ljudska prava, kada je taj sud utvrdio da je Republika Srbija povredila njeno pravo na privatnost, porodični život i 2013. godine Republika Srbija je obavezana da usvoji ovaj zakon do kraja 2014. godine.Nije me sramota, htela sam da kažem da me je sramota što vas tri godine molim da usvojite ovaj zakon koji predlažem, koji se sastoji samo iz jedne jedine izmene u Krivičnom zakoniku, ali zapravo treba da bude sramota vas koji tri godine bez ijedne reči objašnjenja odbijate da on bude usvojen.Oni koji su zainteresovani za to da komuniciraju sa građanima, mogli su da vide, da su se prošle nedelje, u nekoliko navrata, svim narodnim poslanicima obratili roditelji iz Udruženja za istinu o nestalim bebama koji su nas molili, preklinjali i razgovarali sa nama o tome da zakon koji je predložila Vlada RS nikako ne sme da bude usvojen. Oni su ceo dan bili u Skupštini, pre nekoliko dana, rekli su da će doći ponovo. Svi narodni poslanici koji su zainteresovani, mogu da se obrate šefovima svojih poslaničkih grupa grupa koji su dobili njihove dopise, a ja za vas imam samo jednu molbu, nemojte da tim ljudima koji su propatili i koji su prošli kroz nešto što mi ne možemo ni da zamislimo, još dodatno otežavamo situaciju, usvajajući zakon koji Vlada Republike Srbije predlaže, za koji oni smatraju da će uništiti svaku mogućnost da ikada saznaju istinu o svojoj deci i koji ne nudi rešenje ni na jedno od problema sa kojima se oni suočavaju i koji ne implementira uopšte presudu koju Republika Srbija mora da implementira da bi ispunila obavezu koju je nametnuo Savet Evrope.Molim Evrope.Molim vas, da usvojite ovaj predlog zakona koji sada ja dajem, a to je jednostavno da to krivično delo postane krivično delo koje ne zastareva. da ne prihvatimo da se ikada stavi na dnevni red ovo što Vlada Republike Srbije predlaže i molim vas, da svako za sebe da odgovor koji su oni postavili na kraju pisma koje su nam uputili, a to je da li bi

predlog.Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima, koji je podnela Narodnoj skupštini 26. septembra 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov.

o visokom obrazovanju je jedan od niza zakona kojih sam predložila izmenu u cilju da se katastrofalan obrazovni sistem koji imamo, koji ne odgovara ni potrebama vremena u kome živimo, ni potrebama naše privrede, ni potrebama onoga što mi valjda, nadam se, želimo da budemo i on je samo jedan od tri zakona, ostala dva su Zakona o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja, i Zakon udžbenicima.Ni jedan od ta tri zakona nije dobar. Ni o jednom od ta tri zakona vi ne želite da razgovarate. Mi opet ko zna koji put i već koju godinu za redom slušamo kako nema potrebe da on sada bude usvojen zato što će biti novog zakona o visokom obrazovanju. Ovo je četvrti ministar iz SNS koji obećava da će biti novi zakon o visokom obrazovanju, evo samo što nije, a sve dosadašnje izmene Zakona o visokom obrazovanju koje imamo, nisu rešile ni jedan jedini problem koji postoji u našem visokom obrazovanju, a to je da je naše visoko obrazovanje zastarelo, inertno, ne želi da se menja, ne odgovara našim potrebama i davno, davno, prevaziđeno.Naši univerziteti, naši fakulteti se ne nalaze ni na kakvim listama najboljih fakulteta u Evropi. Retki su izuzeci koji to uspeju, da ne pričam o onim svetskim listama. Sa naših fakulteta izlaze profesori srpskog jezika, kao što je moje osnovno obrazovanje, koji ne znaju kako da organizuju čas, kako da razgovaraju sa decom, kako da zainteresuju decu za ono što imaju da im kažu, kako da im prenesu znanje, kako da ih nauče. Sa naših fakulteta izlaze pravnici koji nisu videli ugovore sve vreme studiranja, koji nisu obučeni za ono što će im biti posao. Sa naših fakulteta izlaze ljudi koji ne znaju ono za šta su se školovali.Razloga za to ima više. Između ostalo, profesori na visokoškolskim ustanovama nisu u stanju da im prenesu znanje. Deca na našim fakultetima plaćaju ogromne školarine zbog kojih njihovi roditelji dižu preskupe kredite, a da oni ni dan danas ne znaju na šta te njihove silne pare idu i šta to u toku godinu dana košta 100, 200 ili 300.000 dinara, koliko školarina na pojedinim fakultetima iznosi.Mislim, da mi moramo da pričamo o tome. Vi ako mislite da ne treba, ako čekate zvonce, vi se zapitajte zašto sedite Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje.Za je glasalo 14 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima, koji je podnela Narodnoj skupštini 26. septembra 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov. kraju osnovne škole, deca dobijaju onu čuvenu svesku sa zadacima, sa pripremama za ranije prijemni, a sada maturu koju treba da polažu i tu je za slučaj srpskog jezika obrađeno celokupno gradivo od petog do osmog razreda. Deca odgovaraju na pitanja iz gramatike i iz književnosti.Između ostalog, u toj vežbanci, u toj svesci za pripremu za malu maturu, je obrađena i pripovetka „Nemušti jezik“. Ima tri pitanja iz te pripovetke. pripovetke. Ne znam koliko se sećate, to je ona pripovetka u kojoj junak dobije dar da razgovara sa životinjama, pa mu se razne neke avanture dešavaju, između ostalog, kobila mu kaže da mu je žena trudna. On dođe kući, žena se smeje, e sad, žena ga pita zbog čega se smeje, on neće da joj odgovori. On izlazi napolje i na nagovor petla, vraća se u kuću, uzima toljagu i isprebija tu svoju trudnu ženu. Priča se završava rečima – i žena ga nikada više nije pitala zašto se smeje.To je naša narodna književnost, niko nema problem sa time. Međutim, ono sa čime bismo svi morali da imamo problem jeste način na koji je ta pripovetka obrađena u vežbanci koju svaki osmak godinama gleda, i to na način koji je 10 godina stajao u toj vežbanci. Ima tri pitanja iz ove pripovetke. Prvo pitanje – zbog čega je žena glavnog junaka pripovetke „Nemušti jezik“ zaslužila da dobije batine? Dakle, pitanje se postavlja tako da je žena nekako zaslužila da dobije batine. Tačan odgovor je pod b) – zato što je radoznala.Drugo pitanje – koje vrline krase junaka pripovetke „Nemušti jezik“? Tačan odgovor je opet pod b) – hrabrost i radoznalost. Dakle, žena je zaslužila da dobije batine zato što je radoznala, a muškarca krasi vrlina radoznalost.To pitanje je stajalo 10 godina u vežbanci za osnovne škole iz Srpskog jezika i književnosti. Profesor Obradović zna koliko smo se mučili da to bude izbačeno odatle, na kraju jeste izbačeno. To je evo, jedna od stvari koju niko ni odprofesora, ni od nastavnika, ni od dece, ni od roditelja nije primetio da nešto sa tim pitanjem i sa tim odgovorima nije u redu. E, to su naši udžbenici. To je i dalje sistem po kom ih mi odobravamo i to je nešto što mi moramo da promenimo.Ja

Kada ste usvajali Zakon o poljoprivrednom zemljištu, pre više meseci, molili smo vas da iz njega izbacite odredbu prema kojoj u svakoj opštini u Srbiji trećina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini može da se da izabranom privredniku, naravno, po slobodnom izboru Vlade Republike Srbije i predsednika opštine, na period od 99 godina.Mi smo umesto toga predlagali da se napravi nekakvo javno nadmetanje, da se napravi konkurs, da se naprave uslovi, ko mogu biti ti privrednici, privatnici koji uzimaju to zemljište u zakup, da se vidi koje zemljište to može biti, da se ne bi desilo da oni uzmu najbolje zemljište u svakoj opštini, a da onda samostalnim poljoprivrednim proizvođačima ostane zemljište koje je ili neobradivo ili zaparloženo ili lošeg kvaliteta.Molili smo vas da napravite bilo kakve uslove i bilo kakve kriterijume po kojima možete da cenite kome se to poljoprivredno zemljište daje na period od 99 godina, s obzirom na to da je to period u kom generacije u porodicama koje se bave poljoprivredom neće moći da obrađuju to zemljište i umesto toga će raditi kao nadničari na nekakvim velikim poljoprivrednim posedima vaših poslovnih partnera, koji su ta poljoprivredna zemljišta dobili isključivo zbog toga što su blisko

obrađuje ga. Vi ste ih ovom svojom odlukom ostavili bez ikakvih izvora prihoda i naterali ste ih da rade na zemljištu koje ste bez ikakvih kriterijuma, bez ikakvih uslova, bez ikakvih pravila dali svojim poljoprivrednim parterima na period koji je izuzetno dug.Sada kada vidimo Zakon o vodama, vidimo da nešto slično planirate da uradite i sa vodnim zemljištem. da je čitav ovaj zakon usmeren ka tome da opet odabrani partneri SNS ili nekoga iz vrha vaše stranke dođu i do vodnog zemljišta, da mogu i tamo da grade, da dobijaju direktnom pogodbom zakup nad vodinim zemljištem u slučaju da su izgradili neki nelegalan objekat tamo. Opet se stalno ponavlja ta matrica u kojoj profitiraju, dominiraju i imaju koristi oni koji su kršili zakon, oni koji su obilazili pravila i to samo na osnovu toga

2012. godine. Usvojila ju je prva Vlada Aleksandra Vučića, iako je ona pripremana godinama pre toga. U njenoj izradi su učestvovali svi relevantni stručnjaci koji se bave obrazovanjem. Svako ko se u Srbiji bavi obrazovanjem, razmišlja o obrazovanju, piše o obrazovanju, je učestvovao u izradi te strategije.Vi ste je usvojili 2012. godine, iz čega se moglo pomisliti da je to nešto sa čime se vi slažete i da je to nešto što ćete vi podržati. U toj strategiji su navedena rešenja za sve probleme koje mi imamo u našem obrazovnom sistemu, u našim osnovnim školama, u našim srednjim školama, a to su problemi koji se odnose na zastareli način nastave, na loše udžbenike, na činjenicu da deca nemaju nikakav osećaj pripadnosti prema školi, da se njihova škola svodi na to da sede tamo i uče napamet šta im je rečeno na času, pa onda posle odgovaraju, pa za mesec dana nemaju pojma ni šta su radili, ni šta su naučili, ni o čemu su pričali. I u toj Strategiji obrazovanja, su ljudi koji se bave obrazovanjem, koji razmišljaju o obrazovanju, koji pišu o obrazovanju, dali način na koji oni smatraju da do 2020. godine naš ogroman problem može da se reši.Vi ste to prihvatili, neko bi rekao sa željom da se to zaista i reši, da se implementira. Međutim, s obzirom na to da su mogućnosti da se implementiraju ta rešenja ostale samo dve školske godine, ja ne znam na koji način mi mislimo da merimo šta smo uradili u obrazovanju od 2012. do 2020. godine.Umesto toga, mi imamo premijera koji je otišao u Nemačku, pa je tamo video da ima dualno obrazovanje i u budžetu koji je usvojen u subotu mi već imamo nešto što se zove Fond za promociju dualnog obrazovanja. Svi ljudi koji se bave obrazovanjem u Srbiji su protiv toga da se u Srbiju uvede dualno obrazovanje. U strategiji apsolutno piše da se svi stručnjaci iz obrazovanja u Srbiji protive dualnom obrazovanju, ali nama ne treba strategija, nama samo treba šta je Vučić u Nemačkoj video i onda ćemo mi to da implementiramo.Ja vas molim da to ne radite sa obrazovnim sistemom, jer ne možemo praviti strategiju na osnovu toga šta je Vučić video u Nemačkoj, pa mu se dopalo. Ako imamo strategiju, ako ste je vi usvojili, ja mislim da treba da je sprovedemo. Način da to uradimo jeste da usvojimo izmene zakona koje implementiraju makar deo onoga što u strategiji piše. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj

20. oktobra 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Milan Lapčević. **Milan Lapčević** Poštovani predsedavajući, predložio sam da se u dnevni red ove sednice uvrsti

bebe.Koji su razlozi za tako nešto? Verovatno ova tri minuta ne bi bilo dovoljno da se pobroje svi razlozi, ali ja ću pokušati da neke od njih iznesem. Naime, poznato je da je Srbija zemlja sa skoro najvećom prosečnom starošću u Evropi, koja iznosi u ovom trenutku preko 43 godine, da se svake godine u Srbiji rodi za oko 35.000 do 40.000 manje dece nego što ljudi umre, da nam po tom osnovu svake godine nestane po jedan grad veličine Negotina ili Prijepolja. Samo u toku prošle godine 38.150 ljudi je više umrlo nego što je rođeno dece.Kada dece.Kada razgovarate sa roditeljima zašto imaju jedno dete, a takvih je nažalost 43% porodica u Srbiji ima samo jedno dete, da je jedva 30% porodica sa dvoje dece, a onih sa troje i četvoro je zanemarljiv procenat, jedva nekih 15-ak posto ima troje ili više dece, a broj onih koji imaju problema da dobiju dete se bliži procentu od 30%.Kada razgovarate sa ljudima zašto nemaju više dece, jedan od glavnih razloga i kriterijuma koje koje iznose roditelji je da je loš materijalni položaj, da se nema posla i da odgajanje dece nije tako jeftino, da je sve skupo, da je oprema za bebe skupa, da je hrana za decu skupa.Mislim skupa.Mislim da u trenutku u kom se Srbija nalazi, kao jedna od najstarijih stanovništava u Evropi, u trenutku kada nam se svake godine po 40.000 ljudi manje rodi nego što umre, jedan od simboličnih načina kako možemo da pomognemo onima koji žele da imaju više dece, a zbog svojih materijalnih uslova to ne mogu, da se ukine porez na dodatu vrednost za opremu i za hranu za bebe.Mislim da bi to bio simbolički čin, bez obzira što smo dobili i ministra bez portfelja koji će se baviti demografijom. Mislim da bi i ovo bio način kako možemo da pomognemo da se Srbija obnovi.

Hvala, poštovani predsedavajući.Kolege narodni poslanici, Skupština Srbije je na početku ovog jesenjeg zasedanja ove godine usvojila izmene i dopune Zakona o finansiranju lokalne samouprave tako što je smanjila deo prihoda poreza na promet koji ostaje lokalnim samoupravama sa 80% na 76%. Mi našim predlogom predlažem da se taj procenat vrati na staro.Ovaj naš predlog je u paketu sa jednim drugim zakonom, Zakonom o izmenama i dopunama poreza na dohodak građana, kojim predlažemo da se ovaj porez koji je 80, odnosno 76%, kako je sada, ostaje lokalnim samoupravama, smanji sa 10 na 9%. Želim da obrazložim u ovih nekoliko minuta suštinu zbog kojih smo podneli ova dva zakona.Pre kada je usvajana ova izmena Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, mogli smo da čujemo da su se lokalne samouprave složile sa ovim predlogom Vlade i da one nemaju ništa protiv da u 2017. godini malo preko pet milijardi dinara manje prihoda po ovom osnovu ostvare.Kako će kompenzovati? Slušali smo razne načine. Uglavnom je ideja da se to kompenzuje tako što će gledati da budu što bliži predsedniku Vlade i da od njegove milosti nadoknade ovaj gubitak. Tamo gde te milosti neće biti, one su spremne, lokalne samouprave, da se zaduže, da uzmu kredite i na neki drugi način da pokriju manjak koji će imati u kasi, odnosno da odustanu od nekih važnih investicija ili socijalnih projekata kako bi uspele da isplate, pošto najveći deo, nažalost, tih budžeta lokalnih samouprava odlazi na plate zaposlenih, koji se dramatično povećao u ove četiri godine, koliko je na vlasti Srpska napredna stranka.Ako stranka.Ako su se već složile, onda smatramo da je ovih pet milijardi dinara, koliko treba da ostane u budžetu, više. Sada ako je već tako dobro stanje u budžetu, a o tome smo slušali cele prošle nedelje, da je divno, da je sjajno, da imamo privredni suficit i da je jedini problem u stvari u javnim preduzećima i dugovima koje država mora da preuzme na osnovu garancija datih tim javnim preduzećima, da tih pet milijardi iskoristimo tako što ćemo pokrenuti proces rasterećenja privrede, onih koji stvaraju dodatu vrednost u Srbiji, oni koji podižu taj famozni BDP, od koga i od njegovog rasta svi u državi Srbiji zavisimo. S obzirom da je glavna zamerka visok nivo poreza i doprinosa… **Veroljub Arsić** Zahvaljujem, kolega Đurišiću.Stavljam

Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković 13. oktobra 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Hvala.Znači, porez na dohodak građana, naš predlog je da se ta poreska stopa smanji sa 10 na 9%. Ukupno izdvajanje na bruto plate u Republici Srbiji, procenat se nije menjao više od 12 godina i taj procenat spada u jedan od najviših u svetu, a sasvim sigurno jedan od najviših u regionu i sa mnogo mesta možemo da čujemo da je

Ukoliko se stvari ne promene, a to je nešto što privreda traži godinama unazad, neće se promeniti ni investiciona klima, ni broj investicija u Srbiji.Mislimo da je vrlo važno da se sa tim krene. Ovo jeste suštinski jedno simbolično smanjenje

plate.Vlada očigledno nema nameru da krene u ovaj proces. Slušali smo prošle nedelje, nikakvih promena u ovom smislu nije bilo, nije bilo ni najava, čak eksplicitno je ministar finansija rekao da on ne vidi mogućnost, Fiskalni savet je rekao da bi mera da se krene sa ozbiljnijim smanjivanjem poreza i doprinosa na plate morala da se kompenzuje u budžetu podizanjem PDV-a. PDV-a. Da bi došli do tih 50%, morale bi da se kombinuju razne mere, ali mi mislimo da ovo smanjenje od poreza na dohodak građana, koje je do sada išlo lokalnim samoupravama, sada ostaje u budžetu bez jasnog plana na šta će se trošiti. Može da se iskoristi da se pokrene ovaj proces. Znači, smanjenje poreza na dohodak građana sa 10 na 9%, da se se krene u tom smeru, da vidimo na koji način možemo da napravimo funkcionalnije i bolje poslovanje fondova i Penzionog i zdravstvenog fonda i da se tu stvori dodatni prostor za određena smanjenja, kako bi poboljšali investicionu klimu, kako bi se izborili i protiv sive ekonomije, jer mnogo firmi danas značajan deo plate isplaćuje na crno, radnicima na ruke da se ne bi plaćao visok procenat poreza i doprinosa.

Hvala.Poštovani predsedavajući, poštovane kolege poslanici, ovo je prvi put da vas upoznajem sa našim predlogom zakona o dopunama Zakona o akcizama. Nešto o tome sam govorio u raspravi o budžetu. Imali smo jedan amandman, koji Vlada nije prihvatila, ali je ministar finansija izrazio razumevanje za našu inicijativu i rekao da se on lično sa tim slaže, ali da postoje određeni lobiji zbog kojih ova inicijativa ranije nije mogla da prođe Vladu, pa želim da vas upoznam o čemu se ovde radi.Naime, ideja ovog zakona je da se na voćne sokove sa dodatkom šećera i vode sa dodatkom šećera uvede akciza od 10 dinara po litru. Ova ideja proizilazi iz apela Svetske zdravstvene organizacije, koja je povodom proglašene epidemije gojaznosti u svetu, predložila vladama svih zemalja sveta da uvedu određeno poresko opterećenje na voćne sokove sa dodatkom šećera ili vode sa dodatkom šećera koji su jedan od razloga za dramatično povećan broj gojaznih u svetu u poslednjim decenijama.U Srbiji ti brojevi izgledaju ovako: 21% stanovništva Srbije je gojazno, a 35% je predgojazno. hiljada ljudi boluje od dijabetisa i postoji velika opasnost da se taj broj dramatično poveća, jer u najvećem broju slučajeva kod ljudi koji pate od gojaznosti stvari se kroz komplikacije dolaze i do pojave dijabetisa.Posebno je opasna gojaznost kod dece. Ona je duplirana sa 2,6 na 4,9%, i do sada po nekim podacima 16 zemalja je uvelo ovaj porez, odnosno u svim tim zemljama u kojima to funkcioniše nekoliko godina unazad, postignuti su dobri rezultati.Najbolji primer je susedna Mađarska, koja je uvela ovaj porez 2011. godine i rezultati su da je za 20% smanjena potrošnja voćnih sokova sa dodatkom šećera, a da je za toliko otprilike povećana potrošnja i proizvodnja prirodnih voćnih sokova. Pozivam vas da krenemo odmah u raspravu, da ne čekamo ono što je ministar finansija rekao, to je Predlog Vlade o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji, bojim se neće sadržati ova rešenja, i mi ćemo sasvim sigurno i u toj raspravi zalagati kroz amandmane

predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić na osnovu, člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora, radi utvrđivanja činjenice i okolnosti u vezi sa rušenjem objekata u Beogradu, u delu grada poznat kao Savamala, 25. aprila 2016. godine, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković, 6. juna 2016. godine.Da li narodni poslanik Marko Đurišić, želi reč? (Da)Izvolite. Hvala.Moj predlog postoji u skupštinskoj proceduru više od pola godine, i zajedno sa kolegom Božovićem, koji danas nije u mogućnosti da obrazloži svoju inicijativu i svoje razloge, za jedan sličan predlog koji je on predložio takođe u skupštinskoj proceduri, želim još jednom da ponovim, iako sam nažalost siguran da podršku vladajuće većine nećemo dobiti.Svi su upoznati i mislim da sada svi građani ovih šest, sedam meseci koliko je prošlo od tog događaja, koji se desio ustvari u izbornoj noći, znaju da je u delu Beograda koji je poznat kao Savamala došlo do rušenja nekoliko objekata od strane nepoznatih lica sa fantomkama na glavama. Prvo ih je nekoliko dana, s obzirom da se to dešavalo u postizbornom periodu, nekako javnost nije obraćala pažnju na to.Međutim, kako je vreme prolazilo, saznale su se razne činjenice i ono što je posebno zabrinjavajuće to je što se iz izveštaja Zaštitnika građana moglo videti da policija, iako je bila pozvana da interveniše, po nalogu nekog iz vrha policije nije intervenisala. Jedno od pitanja koje bismo želeli i smatramo da mora na Anketnom odboru da dobijemo odgovor je, koje taj iz vrha policije ko je naredio dežurnim policajcima da ne izlaze na poziv građana? građana? Ko je taj ko je suspendovao državu Srbiju na nekoliko sati, na jednom njenom delu? To je posebno važno pitanje za svakoga građanina Srbije, jer ako živimo u Srbiji u kojoj se ne zna red, u kojoj su ovakve stvari moguće, negde drugde, nažalost možemo i treba da se plašimo da će se to možda desiti i nama. Da neko suspenduje prava građana i obaveze državnih organa da reaguju u zaštiti prava, a da se mesecima posle toga ne dobija odgovor ko je i zašto to naredio.Mogli smo da saznamo od predsednika Vlade koji se uključio u rešavanje i rasvetljavanje ovog slučaja, da su za rušenje u Savamaloj odgovorni kompletni idioti iz vrha gradske vlasti. Sada se pitam da li je tužilac onako ekspresno, kao što saslušava potencijalne predsedničke kandidate, tako isto i saslušao predsednika Vlade da ih on upozna ko su ti kompletni idioti iz vrha gradske vlasti. I uopšte zašto je korišćen taj izraz o kompletnim idiotima, meni to izgleda kao formulisanje odbrane, da kada oni dođu pred sudu pitaju zašto ste to uradili, recimo gospodine Mali, a on kaže zato što sam kompletan idiot, i pokuša na taj način da se izvuče na olakšavajuće okolnosti. Hvala. **Veroljub Arsić** Stavljam na glasanje ovaj

Hvala.Ovaj predlog je naša želja da se dramatična situacija u Srbiji koja koja govori o tome da je 30% dece u Srbiji ugroženo od siromaštva, da je 25% građana Srbije ugroženo od siromaštva, da je 12% ispod linije siromaštva, da se konačno preduzmu aktivne mere i aktivna politika da se to stanje promeni. Nažalost, kod rasprave o budžetu koji smo vodili prošle nedelje, nismo čuli ni jednu novu meru koju Vlada planira. Iz odgovora iz Vlade na predlog našeg zakona dobili smo odgovor da je u septembru mesecu, ponovo posle izbora nove Vlade, formirana nova Radna grupa koja treba da ovaj zakon pripremi. Nažalost, činjenica tužna je, da je pre više od dve godine bila formirana Radna grupa, koja je godinu dana pripremala Predlog zakona, koja je onda taj zakon uputila Vladi, o kom Vlada se nikada nije izjasnila, a onda su raspisani izbori.S obzirom da je očigledno da ćemo u aprilu sledeće godine, zajedno sa predsedničkim izborima, imati parlamentarne izbore, opet ćemo imati situaciju da Radna grupa neće imati kome, ako uopšte stigne da završi neki predlog zakona, kome da ga pošalje, da neće do, verovatno, druge polovine 2017. godine biti parlamenta koji bi taj zakon usvojio, da bi neke nove politike mogle da krenu da se sprovode.Pozivam vas stavimo na dnevni red do kraja ove godine, do kraja mandata ovog saziva, ovaj naš predlog. Ukoliko Vlada ima neka druga bolja rešenja od onoga što mi predlažemo, mi smo spremni, naravno, da prihvatimo ta rešenja, da otvorimo razgovor, ali činjenica je, a to smo mogli i da čujemo i od ministra zaduženog za ove stvari, ministra Vulina, da je on govorio o potrebi boljeg targetiranja pomoći koju država daje socijalno ugroženim porodicima i posebno porodicama sa decom.Mere su stare. One nisu menjane skoro 10 godina i situacija u Srbiji se promenila, i zato je potrebno menjati ovaj zakona na način da one socijalne grupe koje su posebno ugrožene, dobiju i najveću pomoć države. U analizi Svetske banke činjenice govore da je na jednu petinu najugroženijih troši se 18% sredstava, a na jednu petinu najbogatijih građana Srbije troši se 28 % sredstava iz celokupnog budžeta za socijalna davanja. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje

nekoliko izmena za koje smo mi tada smatrali da nisu dobri. Ovaj naš Predlog izmena i dopuna ide u pravcu da se to izmeni.Prva stvar je da se u Zakon dodaju reči umetnička fotografija. Tada je to jedan deo javnosti tražio da bude deo zakona, kako bi se umetnička fotografija proglasila za umetničko delo. Odgovor Vlade na ovaj naš zakon, koja kaže da je termin vizuelna umetnost širi i da ovaj termin ima u sebi termin umetnička fotografija i smatralo da nije dovoljno dobro i da je rešenje iz prakse drugih zemlja, da se posebno govori o umetničkoj fotografiji, kao jednom posebnom specifičnom delu kulture.Drugi i ovako verovatno najinteresantniji deo vezan je za pravo na ostvarivanje priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi. Taj deo, ako se sećate rasprave, prvo trebao da bude potpuno izbačen iz zakona, a onda je pritiskom javnosti i ne mogu da kažem debate u parlamentu, jer nismo imali debatu ovde, nego je ministar pre početka same rasprave predložio izmene zakona i ostavio mogućnost dodele posebnih priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, ali u slučajevima koje odredi Vlada svojom uredbom.Ono što mi smatramo da nije dobro, da se tu ostavi bilo kakva arbitrarnost i da Vlada odlučuje o tome da li je neko zaslužio ili ne posebnu nagradu i smatramo da je potrebno primeniti rešenje, kao u slučaju vrhunskih sportista. Smatramo da je važnost sporta za promociju Srbije podjednako važna, kao i važnost kulture. Jer, ako dajemo nagrade vrhunskim sportistima, sasvim sigurno je potrebno davati nagrade vrhunskim kulturnim radnicima.U tom smislu, smatramo da nije mesto da se ova materija uređuje uredbom Vlade, jer ta uredba može da se primeni. Ona govori o tome da je nagrade moguće dodeliti, a ne obavezno dodeliti, kao što je to slučaj sa sportistima. Zato smatramo da je potrebno izmeniti zakon, tako da se jasno u zakonu formulišu pod kojim uslovima i u kojom slučajevima kulturni radnici koji daju vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi stiču pravo na ovu nagradu, kako se ta nagrada utvrđuje i u kom iznosu.